Колеги, мисля, че можем да продължим нашето заседание. Да попитам вносителите искат ли да представят законопроекта? Ако не, преминаваме към разисквания.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Погледнах надясно, обаче надясно няма никой. Отново нямаме представител на Министерството на здравеопазването, когато гледаме основния Закон, който определя неговите функции при определяне на здравната мрежа, в частност на лечебните заведения. Предлага ни се един Закон, който, за съжаление, пак ще употребя думата отново, има основния недостатък, че през него се променят доста други закони, които практически като че ли нямат отношение към здравеопазването. Това предполага подмяна на дебата, тоест не достига времето за дебат по основни проблеми, защото в така предложения Законопроект за промяна и изменение на Закона за лечебните заведения се правят някои съществени промени. Днес на първо четене аз няма да се спра на основните от тях, макар че не мога да не спомена възможността, която се дискутира над 15 години специалистите по здравни грижи да могат да бъдат собственици и да създават самостоятелни лечебни заведения. И което е нонсенс или интересното е, че фелдшерите, сестрите и акушерките могат да създават по този закон такива заведения за здравни грижи, обаче лекарите и лекарите по дентална медицина нямат право да ги Това обаче, което не мога да не кажа и което е основно – искам да кажа, че с този Закон се подменя един основен принцип, който защитаваше държавните лечебни заведения, държавните болници. Става дума за промяна на Закона за приватизацията и приватизационния контрол. Вие знаете, че българските болници, държавни и общински, имат общи задължения, които не са ясно колко са, но гравитират между 400 и 600 хил. лв., а някои казват, че са и повече. Досега нямаше искове към тях от кредитори, които да запорират обособени части от тях за изплащане на задълженията, които тези болници са направили. С така предложения Законопроект се създава възможност средствата, които са получени от продажбата на обособени части, да отидат за изплащане на задължения на болниците. Тоест сега се създава възможност да бъдат запорирани обособени части от държавните и общинските болници и средствата от тях да отидат за изплащане на просрочените им задължения към кредиторите. Това за мен отключва процеса на една приватизация, даже не бих казал, че е скрита приватизация, и според мен обслужва тезата на тези апологети, които считат, че пазарът трябва да решава всичко в системата на здравеопазването. Затова ние днес не можем да подкрепим този Закон. Ще се въздържим от неговата подкрепа. Имаме сериозни претенции към неговото съдържание. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам. За изказване – заповядайте, госпожо Джафер. Ще редуваме групите. Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми колеги, става все по-непосилно да проследяваме логиката на предлаганите законодателни промени в системата на здравеопазването. Категорично възразяваме против начина, по който се правят и тези промени през Преходните и заключителни разпоредби да се променят почти всички закони, които регламентират взаимоотношенията в областта на здравеопазването. Нормалната законодателна логика изисква един Законопроект да бъде обсъждан на първо четене с неговата философия. Аз моля някой от управляващите днес да стане и да каже каква е философията и какво сега да коментираме при предложените промени. През тези промени, отново през Преходните и заключителните разпоредби, чрез Закона за лечебните заведения се променят Законът за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Законът за приватизация и следприватизационен контрол, Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, забележете, за 2019 г. – един Закон, който е условно наречен Закон, има давност и действие за една година, приет през 2018 г.! Променя се Законът за здравно осигуряване, отделно имаме внесени промени чрез Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, през които се променят и другите два закона, които регламентират тези взаимоотношения. Ето защо ние възразяваме против този тюрлюгювеч, който се предлага отново. Кое наложи отново по съкратената писта да се коментират толкова важни промени? Защо не предприехте нормалния законодателен процес, който изисква дебати по всяко предложение през отделните закони? Изчетохме десетки становища, една част от тях подкрепящи, структурирани по различен начин, друга част категорично отричащи предлаганите промени. Можем да разделим предложенията на няколко вида. Една част от тях ние ще подкрепим, защото те са дългоочаквани. Срещу друга част възразяваме категорично, защото смятаме, че има много сериозни аргументи против тях. С трета група промени предлагате текстове, които имат ретроактивно действие, тоест узаконяват се неща, които вече са предприети, но през следващите 1, 2, 3 години. Сега ли размислихте и се наложи да променяте отново тези текстове? Промените, според едно от становищата, са целесъобразни и необходими, с оглед преодоляване на някои неясноти и противоречия при прилагането на нормативните разпоредби, премахване на риска от различно тълкуване. Друг е въпросът защо са допуснати. Ще се опитам да маркирам някои от най-важните промени. Предлага се работещите в лечебни заведения професионалисти по здравни грижи да получават така наречения УИН уникален идентификационен номер. Има сериозни възражения против това. Предлага се да има нов вид лечебни заведения, в които лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки да работят самостоятелно или по назначение. Личното ми становище, както и становището на голяма част от колегите ми от нашата парламентарна група, е, че това са промени, които са необходими. Знам, че ще чуя много възражения. Ако се даде възможност това да се случи в първичната извънболнична медицинска помощ, в областта на дългосрочните грижи, палиативните грижи, грижите в дома, особено в отдалечените и труднодостъпни райони, грижи за майките и децата и децата в женските и детските консултации, патронажното сестринство и акушерските грижи, има резон в предложенията. Очаква се да се създават здравни центрове от общините по отношение и с идея ранно откриване, наблюдение, профилактика, промоция на социалнозначими болести. Припомняме, че в много голяма част от европейските страни това е практика, а във Великобритания това се случва от 150 години. Има опит за регламентация на извънболнични структури за здравни грижи точно с промотивни, профилактични, клинични, рехабилитационни и други здравни грижи, макар че за нас остава неясен терминът какви точно клинични грижи ще се извършват в тези центрове от тези специалисти. И мисля, че между първо и второ четене това трябва да се прецизира. Що се отнася до промените, които се предлагат в областта на трансплантологията, подкрепяме първоначално идеята да се направи така, че донорството в България да бъде кауза и да има много повече хора, които подкрепят тази кауза. Имаме обаче сериозни възражения против начина, по който се прави отново. Над 20 страници са текстовете, които се предлагат като промени, касаещи тази дейност. Едва ли това е най-удачният начин – да се случи през Преходни и заключителни разпоредби.

Още повече, въпреки че е имало обществено обсъждане, това е текст, това е параграф, който не е подлежал на обществено обсъждане, и отново този текст, това предложение влиза при самото внасяне в Народното събрание, без обществено обсъждане, противоречи на Кодекса на труда, Наредбата за договаряне на работната заплата, Наредбата за структурите и организацията на работната заплата. Всъщност имаме дерогиране на тези законови текстове, защото Националният рамков договор, уважаеми колеги, е подзаконов нормативен акт не може да противоречи на Кодекса на труда. Още повече, че Националният рамков договор не е специален нормативен акт спрямо наредбите, а Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз не са законодателни органи, нямат законодателна инициатива. В този смисъл разпореждането с нормативен акт как да се разпределят приходите е юридически неиздържано. Може да се стигне до тежко изкривяване на пазара на труда, според някои становища на асоциации на лечебни заведения. Положителните моменти, които са подкрепени и от Националното сдружение на общините, е идеята да се субсидира текущият ремонт на дълготрайни материални активи и на общински лечебни заведения за извънболнична помощ, когато това лечебно заведение е единствено в даденото населено място. Приемаме за положителна и промяната, която предопределя да може да се извършва субсидиране на комплексните онкологични центрове от Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза ТЕЛК, когато те извършват такава дейност. Предлага се увеличение на санкциите за непредоставяне на информация. Има много спорни моменти там. Най-вероятно това ще е обект на дискусия за второ четене. Завършвам с това моето изложение, като знам, че колегите ми – членове на Здравната комисия, лекари от нашата група, ще допълнят това изложение. Благодаря Ви за вниманието. Много добри неща, съчетани обаче с неприложими текстове, и отново подчертавам, с порочно законодателство, което се очертава като устойчива тенденция в този парламент. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чуваме различни мнения. Все пак дебатираме върху първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения и смятам, че едно адекватно положение е да поканим и нашия ресорен министър да присъства в залата

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! В началото на моето изказване ще кажа, че напълно ще се присъединя към думите на доктор Нигяр Джафер, че за да се представи един законопроект в залата, той трябва да има много зряла философия, той трябва да си определи таргетите, към които е насочен, начина, по който ще ги постигне, за да може действително законодателството в този аспект, насочено към здравеопазване, да получи оптимизацията, от която се нуждаят българските граждани. За съжаление, за пореден път предложеният ни законопроект за промяна на Закона за лечебните заведения, който се явява основополагащ в дейността по направление „Здравеопазване“ в Република България, представлява една микстура, една смесица от идеи, някои от които са недоизкусурени, други – откровено непрофесионални. Понеже се обсъждаха и двата законопроекта – и по Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, който още не е пристъпил плахо в залата, този вече влезе,

Конституционния съд, дето, както казват старите българи, за една бройка щеше да падне този закон за бюджета, който щеше да доведе до един много сериозен трус от всички промени на 17 закона, които бяха реализирани през него. Но тук наистина има неща, които ме карат дълбоко да се замисля като лекар с над 30-годишна практика. Няма да говоря за трансплантологията – за този толкова важен проблем тук се събирахме през февруари месец миналата година,

получаваме – данните посочих само преди месец – никаква промяна в трансплантационната активност за цялата 2019 г. И сега в 20 страници спокойно – не знам какъв е Регламентът на Европейския съюз, той не е и задължителен като директива, това се коментира няколко пъти в много комисии, но се вкарват разпоредби, които имат основата на наредба и потънали в Закона, вече се превръщат по-скоро в препятствие, отколкото в улеснение за трансплантационните екипи. Това е проблем, който много сериозно трябва да се премисли. Въпреки че моето дълбоко мнение няма сега да го коментирам, е, че тази част на Законопроекта изобщо трябва да отпадне. Законът за трансплантация на органи, тъкани и клетки е изключително специфична правна материя по нея трябва да има сериозен консенсус. Аз вчера пак говорих с професор Владов, доктор Дариткова, и той отново ми заяви, че никой не му е писал никакво писмо. Вие ми заявихте в Комисията, че сте писали писмо до него. Ако искате, свържете се с него, говорете, той каза, че никой не го е сезирал за този законопроект, той не е давал никакво мнение и се чувства в известен смисъл демотивиран, след като не е получил този

парламентарната група на БСП внесе един скромен законопроект за промяна на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Той беше заимстван от европейски закони, от европейски добри практики. Той беше пометен с

който променя Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, има такива клаузи – аз ще ги споделя на юристите – хора, които са без никакви роднински връзки, тоест самотници, да могат да стават дарители на органи, тъкани и клетки. Давате ли си сметка като законодатели за какво става дума и какво може да се случи с един такъв законопроект и с такава клауза в него? Да не говорим, че Законът за трансплантация на органи, тъкани и клетки има много сериозна философия в Европа. Затова Европа е лидер в трансплантацията Той предполага, и това го говорихме с господин министъра, който отсъства днес – то няма никого от ръководството на Министерството, че той изисква 24-часов контрол на донорските ситуации в България. Такова нещо в този законопроект изобщо не съществува. Единствено е споменато в един параграф съвсем, така да се каже, мимолетно, че при спешни състояния, видите ли, се осъществява 24-часов контрол. Донорските ситуации в България винаги са спешни, те са 365 дни в годината.

каза, че има сериозни опасения към предложението за създаване на така наречените болнични заведения. Нека да оставим Великобритания, която има 150-годишна традиция в тази област. Как си представят уважаемите колеги от парламента сестри, акушерки – уважавани от нас много, лекарски асистенти да съставят лечебни заведения? Тук трябва да има много сериозно прецизиране. В някои области на медицината по отношение на палиативни грижи, обслужването на хосписи може би, с много условия – но по този начин, по който всичко това е написано в Закона, то не търпи критика, то търпи смях и разочарование от инициатора на тези промени. Нещата по никой начин не могат да бъдат приети, да бъдат да бъдат коментирани, да бъдат прецизирани по начина, по който са поднесени в клаузите на Закона. На следващо място, тук колегата обърна внимание по отношение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Въведена е терминология – не искам сега да навлизам в детайли, аз споменах това в изказването си в Здравната комисия, която е толкова обтекаема – толкова

че въпросът за продажбата на части от лечебни заведения, които са стратегическа част от националната сигурност, по начина, по който е решен в момента в Закона като предложение, по никой начин не създава сигурност в тези лечебни заведения, а създава възможност за манипулации, които в никой случай не са в полза на българското здравеопазване. В

където в сърцето на едно лечебно заведение, то няма „Интервенционна кардиология“, беше разкрита и съществуваше пет години такава клиника с частен характер, която изсмукваше ресурсите на врачанската болница. Слава богу, с усилията на министър Ананиев това се прекрати. И сега отново, през задния вход, се създава възможността. Ами да, ще се закрие някоя дейност, ще се открие от частно лечебно заведение, то ще се настани на територията на държавно лечебно заведение и всичко това ще се случи по същия начин, по който се е случвало години наред.

от предложения, налагайки този Законопроект сега на първо четене, първо, ние ще дадем предложение за максимално удължаване на срока между двете четения, наистина да се седне в Комисията, да се обмислят внимателно консенсусно, както предлагаше тук доктор Дариткова още от началото на тази сесия – консенсусно, а не императивно – промените в този законопроект, за да може той наистина да бъде в услуга на българската нация, на българските граждани и на българското здравеопазване. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Благодаря, професор Михайлов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепим на първо четене Законопроекта с доста забележки към част от текстовете за второ четене.

Има го и в нормалните, старите западноевропейски държави. Но примерно за самостоятелна женска консултация от нашите акушерки нямаме становище от Научното дружество по акушерство и гинекология. Ако трябва да разрешаваме с този закон такъв модел практики, трябва да имаме такова становище, каквото към настоящия момент нямаме. Ние свиваме дейността само

Затова ние ще бъдем с доста резерви. Наистина професионално в Здравната комисия на второ четене трябва да коментираме текст по текст, за да има консенсус кое е правилно и кое не е. Има достатъчно лекари в нашия парламент, които чисто професионално могат да вземат отношение по тези въпроси. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Поповски. Заповядайте за реплика, професор Михайлов. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Поповски, аз много Ви уважавам като специалист и затова си позволявам съвсем добронамерено да Ви отправя тази реплика. Нали знаете, че превръзката на една рана понякога е със сложността на оперативна интервенция – налага се изсичане на рáнени ръбове, множество дренажи. Кой може да прецени в това така наречено заведение това нещо? Това е пълен нонсенс! Пълен нонсенс е това! И тези неща, ако не се прецизират, ние ще влезем в пещерата на Аладин, но не в хубавата – със съкровищата, а в една зловеща пещера, от която после как ще излезем никак не ми е ясно! Така че Ви моля, особено като специалист в областта на хирургията, да не се

време и отлагане – може да бъде поканен лекар да извърши тази дейност, но ако в момента се случи

Това, че и Вие имате Вашите резерви, още повече говори, че от позицията на управляващи също виждате неща, които трябва да се подобрят. В това отношение всички трябва да бъдем много отговорни всеки да си изпълнява… Въпросът е много принципен, много сериозен, затова трябва да бъдем много отговорни каква позиция имаме, какво решение ще вземем, така че между първо и второ четене много неща трябва да бъдат подкрепени. Това, което казахме от името на нашата парламентарна група, е, че няма как на този етап на първо четене ние да подкрепим този ЗИД на Закона, където действително е пълна палитрата от промени в законодателството, а освен това е много чувствителна тема. Надявам се, че Вие споделяте, така че всичко това трябва да бъде много добре прецизирано, обсъдено и да се вземат всички тези аспекти на казусите, които обсъждаме. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Поповски. Точно това имах предвид, което коментирахме преди малко и за хирургичните назначения, и за манипулациите, които могат да бъдат правени в такъв модел практики, дали наистина да допуснем по закон да има такива практики или не.

за нощем, събота и неделя, за отдалечени райони, където работят наистина само сестри и фелдшери от „Бърза помощ“, има резон да има такива практики, но в големия град, където има центрове, просто не виждам какъв е смисълът от тези практики. И затова искам наистина на второ четене професионално, без политически оттенък, пак повтарям, да вземем разумните решения кое е възможно и кое не е. За акушерките – разбрахте моето отношение, становището от Научното дружество по акушерство и гинекология. Защото има държави, където се водят наистина в Африка специално. Аз съм ходил на гости на баща ми – преди години той работеше там, имаше наистина такива практики, но те са френска система, по друг начин е организирана, която няма нищо общо с българското здравеопазване. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Поповски. Други? Заповядайте, госпожо Найденова, за изказване.

Мисля, че от многото закони, които чрез Закона за лечебните заведения, и този законопроект, който обсъждаме сега на първо четене, се променят, нещо, за което доктор Джафер говори, е изпуснат един много важен закон Законът, който е основополагащ и който е конституцията в здравеопазването, това е Законът за здравето. чакаме Министерството на здравеопазването да работи по него и да ни предложи промени, смело мога да кажа, че ние работим на парче, включително и с този законопроект, и ще Ви дам пример. Със Законопроекта се дава възможност на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ да проверява дали стандартите за финансова дейност съответстват на Вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата. Но, колеги, забележете, в този законопроект това става само в държавните, общинските лечебни заведения и в комплексните онкологични центрове. А какво да говорим за останалите?! Нима в здравеопазването няма други три важни субекта? Първи субект, лечебните заведения по чл. 10. Спирам дотук. Който иска да направи проверка кои влизат в него. Нима „Медицински надзор“ не може да надникне какво става там специално за съответствие на стандартите за финансова дейност с Вътрешните правила за работната заплата? Втори субект, продължаваме да изпускаме, и пак твърдя, здравните кабинети в здравните заведения и детските ясли. Нима те не са отговорност на държавата и на министъра на здравеопазването? И третият важен субект, който на пръв поглед изглежда много така неглиже, но той също е важен, за да може да функционира системата и всички медицински специалисти да работят добре, това са немедицинските специалисти в системата на здравеопазването. Това е така, защото и с този законопроект нищо не се предлага по отношение промяна и актуализиране на националната здравна карта. Аз смело мога да твърдя, че тя не е национална, тъй като обхваща само потребностите на извънболничната и болничната медицинска помощ и дотам. Всичките други субекти са извън обсега.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги! Чуха се най-различни приказки относно предлагания законопроект относно философията му, различни проблеми, които той третира, и предложения, които дава. Относно философията, въпреки че някои от колегите не виждат философия, аз мога да кажа, че ние възприемаме философията, защото за нас тя, след като обсъдихме този законопроект, е такава, че той в голяма част от предложенията, които прави, целта е да се регламентират досега нерегламентирани дейности. Освен това има и доста предложения, които са в посока да се намали административната тежест. Ще се спра първо на така широко обсъждания въпрос – предложението за нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура. Виждам изключителна Виждам изключителна резистентност в някои колеги дали трябва да има такива структури, или да няма.

Виждал съм пациенти, които са изписани в дома и които се налага да ги водят за една инжекция или за превръзка, или за нещо друго, трябва да ги хоспитализираме за нещо, което е абсолютно несъстоятелно и не е необходимо. И какво се получава най-често? Близките на този пациент намират някоя позната сестра или най-често някоя сестра, която живее в съседство, в съседен блок

Това е така, защото просто няма друг начин, няма друг законен начин. Смисълът на предложението да се обособят организационно такива лечебни структури е този – да се регламентира точно ето тази дейност. Както стана дума и от думите на доктор Джафер, това ще бъде приложимо и в места, които са отдалечени от лечебните заведения, където хората нямат възможност да пътуват до съответните поликлиники. Така че аз и колегите, обсъждайки това предложение, смятаме, че тук се дава възможност на професионалисти по здравни грижи да извършват своята дейност съобразно своята професионална квалификация. А що се отнася до това какъв регламент може да се направи на техните дейности, ако искате стандарт, може да се въведе за тяхната дейност до какво ниво може те да правят нещо, това вече е въпрос на допълнителни предложения и допълнително регламентиране. Но точно в този контекст се предвижда изискванията към устройството и дейността на този вид лечебни заведения да се регламентират с Наредбата по чл. 39, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. Между другото, в момента действа Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. на Министерството на здравеопазването, в която

за толкова години никога не съм видял, както беше посочено, когато някоя сестра се натъкне на някаква рана, от която е трябвало да се изсичат ръбове, да се слагат дренажи, никога никоя сестра няма да предприеме такава безсмислена за нея отговорност – да се натовари с отговорността, която трябва да носи лекарят. Това просто е причина да откажем предложението. За мен това не е аргумент. Относно друго предложение в Законопроекта важен момент е дефинирането на понятието „територия на лечебното заведение“ и точно както беше даден примерът, по определен и ясен начин се дефинира кое точно е територия на лечебното заведение и да не може да бъде спекулирано с това в кои обособени части се извършва медицинска дейност или не се извършва дейност. Професор Михайлов каза, че има такъв вариант – примерно ръководството на една болница решава закриване на дейност и хоп идва някакъв частен инвеститор, който развива такава дейност. Ами в крайна сметка това е отговорност на ръководството на лечебното заведение. Така е. Ами трябва да си понесат отговорността – както е във Враца, така е и в Ловеч. Ние имаме живи примери. Друг важен момент, който аз съм наблюдавал в Комплексния онкологичен център, в който работя, това е, че Законопроектът предлага да отпадне изискването, когато едно лечебно заведение ще използва апаратура или уред, който ще е източник на йонизиращо лъчение, досега трябваше да представя лиценз от Агенцията за ядрено регулиране. Това нещо в момента отпада – като предложение, ако бъде прието, и в много голяма степен ще облекчи високотехнологичните медицински дейности. Това са лъчетерапия, дали ще бъде дейността на линейните ускорители – брахитерапия, дали ще бъде образната диагностика с ядрено магнитния резонанс, със скенерите, с обикновения рентгенов апарат или пък ще бъде нуклеарната медицина – с гама камера, с хибридна, SPECT камера, с ПЕТ скенер

свързана с ТЕЛК, осъществявана досега от ТЕЛК. Защото, повярвайте, това наистина беше проблем, тъй като в комплексните онкологични центрове се лекуват онкологично болни, а те не могат да бъдат освидетелствани в това лечебно заведение. Та, както се вижда, в Законопроекта има достатъчно рационални предложения, поради което нашата парламентарна група ще го подкрепи. Естествено, Естествено, има и предложения, които трябва да бъдат прецизирани или дори и променени, но това е възможно при добро желание от Вас между първо и второ четене. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Генов. За реплика – госпожа Найденова, първа вдигна ръка, и след това професор Михайлов. Моята реплика е следната: трябва ясно да различаваме отделните процедури. Вярно е, има наредба, която определя какво могат да правят самостоятелно медицинските сестри – това е процедура, и какво могат да правят по лекарско назначение – това е втора процедура. Но никъде, и аз смело мога да твърдя, че няма какво могат да правят медицинските специалисти под контрола на лекаря – нещо, което никъде го няма, дори и в този законопроект. Така че е необходимо това изрично да бъде подредено, разписано дори и в съответна наредба, нещо, което трябва да стане. Иначе ние като лекари не сме против самостоятелни практики, но не на всяка цена, а по строго регламентирани наредби и процедури, разписани от министъра на здравеопазването. Второ, това се отнася не само за медицинските специалисти, а какво могат да правят и лекарските асистенти, които този законопроект

Закона можем да бъдем спокойни и да кажем: заповядайте, лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки, работете! Но ние трябва да дадем рамката и да бъдем спокойни, че няма да има фалове по отношение на здравето на пациентите. Благодаря, госпожо Найденова. Желаете ли реплика, професор Михайлов? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми доктор Генов, аз дълбоко уважавам Вашия хирургичен и лекарски опит през годините, но искам да Ви кажа, че това, което споделяте и което е абсолютно нерегламентирана практика,

А иначе, ако имаше философия в Закона, ние сме имали контакти с италиански центрове, вероятно всички тук – независимо че не са свързани с медицината, знаят, че извън лечебното заведение не се прелива изобщо кръв. В Италия това е регламентирано със закон, но има екипи, които се занимават с това нещо, има изнесени екипи, които осъществяват и химиотерапия в домашни условия. Това вече е философия, която може да се обмисли, и за нея са необходими специализирани лечебни заведения. Вие засягате една много важна тема, но не я развихте – че в България липсва това звено. Всеки в тази зала е имал неизлечимо болни близки и знаете в каква трагедия изпадаме тогава, когато те няма къде да отидат – болниците не ги искат, те са много скъпи, остават на грижите на семейството. И когато има малки деца, когато има малка жилищна площ, много добре знаете като онкохирург каква трагедия настъпва. Това би била философията за развитие на здравеопазването, ако ние се обърнем, както каза доктор Джафер в началото на своето изказване, към този вид лечебни заведения и към този вид услуги особено в отдалечените райони, където тези неща са изключително, А да се оправдаваме – и с това завършвам, че ръководството на лечебното заведение носи отговорност, ние като му отворим тази вратичка, щом Законът му позволява, то ще може да понесе отговорност и няма да бъде по никакъв начин санкционирано от Закона. Така че всички тези неща трябва много внимателно да се

Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги. Доктор Найденова, ще повторя,

за професионалните дейности е описано: „Дейности, които медицинските сестри могат да извършват самостоятелно или по назначение на лекар“ и същото е за акушерките, а просто тогава не е имало понятието „лекарски асистент“. Това може да се ъпдейтва и няма никакъв проблем. Що се отнася до репликата на професор Михайлов

медицинските сестри, за акушерките и лекарските асистенти, а след това да направим един общ регламент и няма никакъв проблем. Що се отнася до това дали на едно ръководство ще му е дадена възможност да направи промяна в дейността на дружеството, което управлява, в крайна сметка в одита, който може да бъде в едно лечебно заведение, няма само финансова част, а има такава част дали съответните действия са били правомерни, или са нарушили интереса на лечебното заведени – такова нещо винаги може да бъде установено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Генов. Други изказвания? Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Колегите засегнаха доста от моментите в ЗИД на Закона за лечебните заведения, затова ще опитам съвсем накратко и по-скоро в практически аспект да разгледам част от предложенията на вносителя, направени със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

за приемане на мерки за трансформация на модела на административното обслужване, или на всички мерки, които са свързани с намаляване на административната тежест към бизнеса. Като лекар с административен опит в прилагането на здравното законодателство в системата на Министерството на здравеопазването – по-точно работейки в РЦЗ и РЗИ, приветствам намаляването на административната тежест с предложените мерки, като ще дам няколко примера. Колегата Генов вече говори за отпадане на изискванията на заявителите да предоставят лиценз за използване на източници за йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение ще се използва оборудване с източник на йонизиращо лъчение. Предложената промяна оценяваме заедно с колегите от нашата група като положителна – много добро предложение, колегите, които са мениджъри на лечебни заведения за болнична или доболнична помощ, знаят какви притеснения изпитваме до момента на получаване на такова разрешение от

Всички знаем, че в този технологичен век апаратурата, която използваме, е много по-прецизна, по-различна от тази, която беше преди години, и затова предложението РЗИ да осъществява контрол върху тази дейност в рамките на държавния здравен контрол е правилно. Може би знаете, че в страната има няколко по-големи регионални здравни инспекции – в София, Варна, Пловдив, Враца, Русе, които имат разкрити дирекции или отдели по радиационен те са в състояние да осъществяват предварителен и систематичен здравно-радиационен контрол на обекти с обществено предназначение, които използват източници на йонизиращо лъчение. Един друг момент – служебната информация и нейният обмен между регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси. Колегите са свидетели, особено когато започне процесът на договаряне, какво напрежение има от страна на лекарите, които се явяват за получаване на удостоверение за недостатъчност в доболничната помощ, а спокойно тази дейност може да се регламентира и да се извърши от двете администрации,

това с цел намаляване на административната тежест оценяваме като положително предложението за създаване на изрична и ясна нормативна уредба по отношение на реда, по който лечебните заведения за извънболнична помощ – хосписи, медицински и дентални факултети към висшите училища, регистрирани като бази за обучение, ще имат възможност да уведомяват за настъпилите промени в тяхната регистрация,

намаляване на режима на административната тежест, касаеща удостоверяване на членство на зъботехниците в Българската асоциация на зъботехниците. Освен това са предложени промени в режима по издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност и облекчаване на регистрационния режим на лечебните заведения за извънболничната помощ и хосписите, които касаят комплексните онкологични центрове,

като тази процедура всъщност повтаря настоящата за лечебните заведения за болничната помощ в момента. Тук е описано, че се стъпва на извършената комплексна оценка по чл. 37а и чл. 37б от Закона за лечебните заведения на база на здравните индикатори, които в момента действат в системата на здравеопазването, чрез които се анализира много обстойно осъществяваната болнична болнична помощ по съответните медицински специалности, броят на разкритите структури, броят на леглата, включително направените промени в броя на тези легла за съответната година, анализират се кадровата и материална обезпеченост, проведените леглодни, преминалите болни, използваемостта на леглата и така нататък, като се анализират вече и вече и заплатените дейности в този вид лечебни заведения. Темата, по която най-много говориха колегите, обсъждахме днес и в Комисията по здравеопазване, е новият вид вид лечебни заведения. Колеги, аз уважавам Вашите мнения, разбирам притесненията Ви, но в момента си мисля, че нашият акцент трябва да бъде върху някои от дейностите разбира се, на базата компетенциите на лекарските асистенти, акушерки и медицински сестри, с насоченост към промоция на здраве, здравни грижи, профилактика и тук могат спокойно да бъдат включени в стандартите, като се надявам да бъдат изготвени съвети по отглеждане на малките деца, които касаят храненето. Има достатъчно широк аспект от дейности, които могат да изпълняват нашите колеги от тези три вида професии. Убедена съм, че между първо и второ четене наистина ще постигнем един професионален консенсус със загрижеността на всички нас, ще обсъдим съвсем детайлно тези моменти, които маркирахме днес, ще направим така, че наистина да бъдат постигнати целите, които са заложени в този законопроект. (Шум и Благодаря, госпожо Стоянова. Дори и аз не Ви чувах вече към края на изказването, но явно ще видя стенограмата. Реплики към това изказване? Не виждам.

Ако тази дискусия на някого не е интересна, поне да не пречи на останалите? Заповядайте, господин Колев. ГЕОРГИ КОЛЕВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

този капацитет на медицинските специалисти да бъде използван максимално в посока на информираност на обществото за целия здравеопазващ процес. Самата дума „здравеопазване“ показва къде трябва да насочим усилията си – в опазващия здравето процес. Кои могат да са тези, които да информират обществото, конкретните пациенти

на здравето, за това как да проследят една хроничност, как и къде биха могли да се лекуват.

пример с акушерките. Имаме протичане на една бременност, пък и още преди бременността, точно те са

този процес. Не напразно Европейският съюз изисква от нас да информираме пациентите

ако щете, на информираност, ако щете, да водят за ръка тези, които имат нужда от информация. Затова призовавам колегите, призовавам всички Вас: дайте да помислим и да мислим за това как да информираме пациентите чрез тези наши специалисти, как това да залегне в нашите закони, в нашите проектозакони, така че да им развържем ръцете, да им дадем свободата, да помислим за финансовата осигуреност на тези специалисти, които ще правят този информационен поток и процес!

ще доведе до значително повишаване на доходите на тези медицински специалисти, защото това е допълнителен вид работа, която те трябва да свършат, ще доведе до масово доволство от целия здравеопазващ процес. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев На редовно заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23 януари 2020 г. Законопроектът бе представен от народния представител Спас Панчев. Той подчерта, че предложеният законопроект е поредната законодателна мярка за намаляване на административното регулиране чрез облекчаване разгръщането на високоскоростните електронни съобщителни мрежи в България. През месец март 2018 г. Народното събрание прие изцяло нов Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, с който разполагането на високоскоростни фиксирани съобщителни мрежи във вече изградена физическа инфраструктура се извършва без разрешение за строеж. Законопроекта се предлага технологичното обновяване на приемо-предавателните мобилни станции да се извършва без издаване на ново строително разрешение, когато е върху вече изграден обект и няма съществени конструктивни промени. Последното ще се доказва със становище на сертифициран инженер-конструктор. Изискванията и редът за измерването на електромагнитните излъчвания остава непроменен – по реда на Закона за здравето. С този законопроект се предвижда изискването за всяко обновяване да се прави ново измерване на електромагнитните полета. Въвежда се и допълнителен контрол чрез задължение за операторите да представят конструктивното становище и протокола за измерване на електромагнитните излъчвания в специално създаден регистър на Комисията за регулиране на съобщенията. Регистърът ще осигурява служебно информация на всички заинтересовани държавни органи, упражняващи надзорни и контролни функции, както и прозрачност за гражданите по отношение измерените нива на електромагнитните излъчвания. Наред с равнопоставеното третиране на отделните видове съобщителни мрежи, другата основна цел на предложените законодателни промени е създаването на стимул за инвестиции във високоскоростни мрежи и услуги. Развитието на инфраструктура от ново поколение изисква влагането на огромен финансов ресурс от страна на частните компании. Настоящият строителен режим изисква за всяко технологично обновяване на мобилна станция да се издаде изцяло ново строително разрешение, като процесът отнема между шест месеца и две години, както и значителен човешки и финансов ресурс. В Комисията бяха представени становища от заинтересованите министерства и други ведомства, както и от заинтересованите професионални и браншови организации, като във всичките становища е изразена подкрепа към Законопроекта, като в някои становища са направени целесъобразни предложения за допълване и прецизиране на отделни разпоредби. В хода на дискусията в преобладаващата част от изказаните становища бе изразена подкрепа на Законопроекта, като бе споделена необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби с оглед изразените в становищата предложения. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 „за“, 1 „против“ и 6 „въздържал се“ предлага на Народното събрание, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Моля, продължете с втория доклад.

Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-12, внесен от Юлиан Ангелов и група народни представители на 14 февруари От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Искрен Веселинов. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията гробищните паркове са озеленени площи с друго специфично предназначение, допълващи зелената система и в преобладаващата си част, са публична общинска собственост. Липсата на законова уредба за гробищните паркове и погребалната дейност, с който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни услуги, води но необходимостта от предлаганото допълнение в Закона за устройство на територията. Уредбата на тези отношения е на подзаконово ниво с наредби на общинските съвети, които са с различен предметен обхват и съдържание. С предложеното допълнение в Закона се прецизират именно обхватът и съдържанието на материята, които следва да се регулират с наредбите на общинските съвети. Законопроектът ще доведе до по-добро регулиране на местно ниво на въпросите, свързани с управлението на гробищните паркове, подобряване на качеството на предлаганите услуги, прекратяване на порочни практики от страна на некоректни фирми, преустановяване на кражбите и вандализма, както и осигуряване на спокойствието на гражданите, посещаващи гробищните паркове. В хода на дискусията в част от изказаните становища бе изразена подкрепа на Законопроекта. В друга част от становищата бе споделена необходимостта материята да се уреди от специален закон, въз основа на който общините да приемат съответните наредби, в които да се отчетат специфичните особености в отделните общини и населени места в тях.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от народния представител Спас Панчев на 23 януари 2020 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 19 февруари 2020 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от народния представител Спас Панчев на 23 януари 2020 г. На заседанието присъстваха: госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и госпожа Кристина Хитрова – главен секретар на Комисията за регулиране на съобщенията. Законопроектът бе представен от господин Панчев, който изтъкна, че предлаганите промени създават предпоставки за намаляване на административното регулиране, облекчаване на разгръщането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и стимулиране на инвестициите на телекомуникационните оператори особено по отношение на 5G инфраструктурата. Предвижда се технологичното обновяване на приемо-предавателните станции в определени от закона случаи да се извършва без издаване на ново строително разрешение. Дейностите по поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемо-предавателните станции ще се извършва въз основа на становище инженер-конструктор и инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията. С оглед закрилата на общественото здраве след осъществяване на технологичното обновяване ще се изисква измерване в акредитирана лаборатория за съответствие с пределно допустимите нива на електромагнитните полета и регистрация на измерванията пред органите на държавния здравен контрол. Предвижда се задължение за операторите да подават заявление за регистрация на извършените дейности в Комисията за регулиране на съобщенията. След представянето на Законопроекта се състоя дебат, в който взеха участие народните представители Георги Свиленски, Павел Христов, Александър Паунов, Халил Летифов, Иван Вълков, Димитър Данчев, Станислав Иванов, Андон Дончев Мартин Обрешков. Дискусия предизвика въпросът, как при предвидените законодателни облекчения на строителния режим за технологично обновяване на приемо-предавателните станции ще се гарантира опазването на човешкото здраве от въздействието на електромагнитните полета.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

приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23 януари 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 20 февруари 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23 януари 2020 г. На заседанието присъстваха: госпожа Светлана Йорданова –заместник-министър на здравеопазването, госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на съсловните и на пациентските организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Спас Панчев. Със Законопроекта се предлага технологичното обновяване на приемо-предавателните мобилни станции да се извършва без издаване на ново строително разрешение, когато е върху вече изграден обект и няма съществени конструктивни промени. Последното ще се доказва със становище на сертифициран инженер-конструктор. Изискванията и редът за измерването на електромагнитните излъчвания остава непроменен – по реда на Закона за здравето. С този законопроект се предвижда изискването за всяко обновяване да се прави ново измерване на електромагнитните полета. Въвежда се и допълнителен контрол чрез задължение за операторите да представят конструктивното становище и протокола за измерване на електромагнитните излъчвания в специално създаден регистър на Комисията за регулиране на съобщенията. Регистърът ще осигурява служебно информация на всички заинтересовани държавни органи, упражняващи надзорни и контролни функции, както и прозрачност за гражданите по отношение измерените нива на електромагнитните излъчвания. Една от основните цели на предложените законодателни промени е създаването на стимул за инвестиции във високоскоростни мрежи и услуги. Този законопроект е законодателна мярка за намаляване на административното регулиране чрез облекчаване разгръщането на високоскоростните електронни съобщителни мрежи в Република България. В Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори, Българската асоциация по информационните технологии и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Във всичките становища е изразена подкрепа за предлаганите промени със Законопроекта, като в някои от тях са направени конкретни предложения и препоръки за прецизиране на отделни разпоредби. В хода на дискусията участие взеха членове на Комисията и заместник-министър Атанасова. Засегнат бе въпросът за влиянието на електромагнитните излъчвания и въздействието им върху здравето и здравната среда. Госпожа Атанасова поясни, че в България нормите за електромагнитни излъчвания са уредени в Наредба № 9 на Министерство на здравеопазването и те са десетократно по-строги от тези, които се прилагат в останалите държави членки и са определени по препоръка на Международния комитет за нейонизиращи излъчвания. Българските оператори работят в среда с ограничения, които са по отношение на излъчванията и мощностите, с които те оперират. Въпреки това, в България има едно изключително добро ниво на мобилните комуникации, включително и на 4G комуникациите. Заместник-министър Атанасова отбеляза, че за 5G мрежата още няма достатъчно данни, но има достатъчно яснота по отношение на технологията ѝ. Например, една антена, която работи в 4G обхватите, излъчва постоянна напрегнатост на полето, докато при 5G – има лъч, който се фокусира. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ 10, без „против“, „въздържали се“ 6, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за устройство на територията, № 054-01-6, внесен от Спас Панчев на 23 януари 2020 г.“ Благодаря, уважаеми господин Тончев. Уважаеми господин Панчев, становище на вносител? Имате думата за представяне на становището. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, колеги! Предложеният законопроект на Закон за изменение и допълнение в Закона за устройство на територията е поредната законодателна мярка за намаляване на административното регулиране. Развитието на инфраструктура от ново поколение изисква влагането на огромен финансов ресурс от страна на частните компании. Технологичното обновяване ще коства на сектора приблизително 106 милиарда евро, които могат да бъдат мобилизирани само чрез подходяща и навременна държавна политика във всяка страна – член на Европейския съюз. Предложеният Законопроект в този смисъл е от съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика и общините и е част от целенасочената политика за създаване на подходяща инвестиционна среда. Настоящият строителен режим изисква за всяко технологично обновяване на мобилна станция да се издаде изцяло ново строително разрешение. Процесът отнема между шест месеца и две години, както и значителен човешки и финансов ресурс. С оглед сроковете, заложени в по-долу изброените документи на Европейския съюз, приемането на предложения законопроект следва да се случи възможно най-скоро, за да може България да бъде наравно с останалите страни от Европейския съюз. Първо, „5G за Европа: План за действие“ предвижда до края на 2020 г. във всяка една от държавите – членки на Европейския съюз, да бъде налична поне една локална мрежа от пето поколение, а в средносрочен период да се осигури непрекъснато 5G покритие по основните транспортни коридори и зони от висок социално-икономически интерес. Планираните за това европейски средства са около 44 млрд. евро, от които 33,5 милиарда за трансевропейски пътни коридори, включващи 5G и 2,7 милиарда за 5G мрежи за общините. Следователно българската държава и българските общини имат възможността да подобрят пътната и съобщителната си инфраструктура с европейски средства, ако успеят чрез подходящи политики да мобилизират и частен инвестиционен интерес в телекомуникационния сектор, така че операторите да изградят необходимите мрежи от ново поколение. И второ, Европейската зелена сделка, приета от новата Европейска комисия на 11 декември 2019 г., отдава ключово значение на цифровизацията за постигане целите за устойчиво развитие в много сектори на икономиката. Документът сочи, че технологии като „изкуствен интелект, 5G, облачни услуги и интернет на нещата могат да ускорят и увеличат въздействието на мерките, свързани с с климатичните промени и защитата на околната среда. Цифровизацията предоставя нови възможности за дистанционно проследяване на замърсяването на въздуха и водата, за проследяване и оптимизиране на използването на природни енергийни източници...“ През месец март 2020 г. Европейската комисия ще приеме Индустриална стратегия на Европейския съюз, чийто проект също поставя дигиталната трансформация сред основните фактори за растеж на европейските икономики. Предложеният законопроект няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет и не налага административни промени или въвеждане на регулаторни режими и такси. Надявам се, уважаеми колеги, да подкрепите Законопроекта. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Панчев.

Липсата на закон за погребалната дейност, с който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни услуги, води до необходимостта от предлаганото допълнение в Закона за устройство на територията. Предложението дава възможност на общините да въведат критерии за извършването на редица дейности на територията на гробищните паркове. Целта е създаване на нормативна база за въвеждане на ред в тези паркове – публична общинска собственост, както и за стопанисването им. Промяната ще доведе до желаните последици – поддържане на ред в гробищните паркове, защита на интересите на гражданите, създаване и прилагане на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, пресичането на злоупотреби и нарушения. Проектозаконът ще доведе до урегулиране на въпросите, свързани с подобряване на качеството на обслужване на гражданите в траурно-обредната дейност, повишаване квалификацията на работещите в погребалната сфера, прекратяване на порочни практики от страна на некоректни фирми, предлагащи строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на тези паркове, преустановяване на кражбите и вандализма, както и осигуряване на спокойствието на гражданите, посещаващи гробищните паркове. Наистина има проблем, и то най-вече в „Гробищни паркове“ – Столична община. предния мандат Столичният общински съвет беше приел Наредба, която урегулира дейностите в гробищните паркове. Въпреки това част от фирмите, които не отговарят на изискванията, които нямат по никакъв начин сертификати за това да са каменоделци или всякакви други, обжалват това решение пред съда и част от текстовете на тази наредба падат, и отново всички тези фалшиви фирми, които рекетират гражданите, рушат и злоупотребяват с хората, отново се върнаха в гробищните паркове. Отдавна се чака и Закон за погребалната дейност. Доколкото ми е известно, има подготвен такъв, но не е внесен още. Предлагаме тези текстове, за да можем да дадем в спешен порядък възможност на общините в България с наредба да урегулират тези дейности и да не позволяват на определени лица и фирми да потъпкват паметта на починалите хора, да рекетират, да се гаврят с опечалените. Затова сме направили това предложение. Крайно време е в България след 30 години безвремие в гробищните паркове общините да въведат ред и да спрем всички тези неща, които сме виждали през годините, които не харесват на никого. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Ще взема отношение по първия законопроект – за промяна за Закона за устройството на територията, касаещ 5G. Да си кажем какво правим с този закон, тоест какво правите, даже не и Вие, а колегата Спас Панчев, който е вносител на Законопроекта. Интересно по такава важна тема, по която, както разбрахме, в Европа всички са преди нас

И не оспорвам правото на народен представител да внася законопроект. Само че тези факти, които казах, са притеснителни, тъй като Вие се опитвате да се скриете зад гърба на един народен представител. Сега да кажем за какво става въпрос. Става въпрос, уважаеми дами и господа, да се заобиколи ЗУТ и за тези съоръжения да не се иска разрешение за строеж. Казано още на по-прост език: да не се питат собствениците на жилищните сгради дали искат, или не искат, дали са съгласни или не, както е в момента по ЗУТ за всяка една промяна, подмяна, реорганизация. Собствениците би трябвало да знаят и да са съгласни, че на тяхната кооперация ще се извърши съответната промяна и това съоръжение ще бъде сменено с друго такова, с каквото те са съгласни. Вие искате това нещо да не се случва. Хората да не знаят какво става. Да се заформят едни проблеми, които не знам след това кой ще ги решава. Искате, приемайки ад хок тези предложения, предложения, въпреки че там са записани едни документи, които се изискват за тази подмяна, искате хората да не знаят кой дава подписа, който отговаря за това нещо, кой ще подпише, след като даденият оператор си е събрал необходимите три-четири документа от медицинска лаборатория, от конструктор-инженер, кой в крайна сметка ще даде разрешението за тази подмяна. Кметовете нямат участие по това, което се предлага. Тоест аргументите за това, че такава реконструкция отнема много време, 13 – 14 – 18 месеца, не са валидни в случая. Това, че някои общини бавят тези неща, това, че дадени архитекти или кметове бавят издаването на тези разрешения, не може да бъде причина за отмяна на тези разрешения, за отмяна на този ред, по който се издават разрешенията. Ние, като законодателен орган, можем да приемем за 5G по-скъсени срокове – в смисъл, когато има реконструкция, срокът да бъде три дни, пет дни, седем дни, да не е 18 месеца. Няма такива срокове? Казвам, че можем да приемем такива. Не можем обаче да избегнем реда, по който се обявяват разрешенията за строеж, реда, по който се издават разрешенията за строеж, и без нищо, без никакъв документ, само на основание, че преди 15 години е изградено нещо, сега да се подменят и да се слагат нови такива станции. Ние няма да подкрепим Законопроекта. Призовавам колегите от ГЕРБ, от „Обединени патриоти“, от ДПС, от ВОЛЯ също да не го подкрепят, а правителството час по скоро да внесе необходимите законодателни промени, било то чрез закон или подзаконови нормативни актове, за по-бързо придвижване на тази документация, за по-бързо реализиране на тези реконструкции, а не чрез отмяна на каквито и да е било регистрационни режими. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще започна малко по-отдалече от това, което колегите от опозицията изразиха като становище. Действително в момента този тип строежи са много висока категория по смисъла на чл. 137 от ЗУТ и изискват изключително тежка процедура по тяхното реализиране. Впоследствие освен тежката административна процедура, която изискват, има и много тежка процедура по въвеждането в експлоатация, изискване за държавна приемателна комисия – знаете всички какво означава това. Безспорна е необходимостта от облекчаване на този режим. В никакъв случай обаче ние не апелираме и не изразяваме становище, че това трябва да се случи за сметка на гражданите, за сметка на местната власт. Нещо повече, тъй като

че са необходими промени в тази посока, но не и по начина, по който са предоставени и представени на народните представители. Ние в голяма степен ще направим промяна на тази концепция с внасяне на предложения между първо и второ гласуване като категорично заявяваме, че санкцията на местната власт и санкцията на етажната собственост, или собственика на имота, няма да бъде изключена от цялото това мероприятие. Напротив, нашите текстове ще съдържат – ние вече сме ги обмислили, коментирали сме с колегите, ще съдържат именно това изискване и собствениците, и кметът да бъдат уведомени по надлежния ред за това, че такива ремонти биха могли да се извършат. Няма смисъл да коментираме дали е необходимо съдействие за внедряване на новото поколение информационни технологии. Ясно е, че пето поколение мрежи трябва да бъдат внедрени. Ясно е, че трябва да дадем някакъв по-облекчен режим, но той, отново повтарям, не бива да бъде за сметка на собствениците и за сметка на местната власт, която да има своята санкция. санкция. Призовавам колегите да подкрепим Законопроекта на първо гласуване с ясното съзнание и уговорка, че ние ще внесем

само че въпросът тук е: защо подкрепяте един Законопроект, който и според Вас, и Вие сте стигнали до извода, че не става, че не струва, и между първо и второ сега ще го кърпим? Хайде да направим един Закон за първо гласуване както трябва! Значи слагаме едно заглавие с един текст, който ще махнем между първо и второ гласуване, и ще започнем да го подобряваме?! Какъв е смисълът? Нека да бъде отхвърлен този законопроект и веднага – нашите специалисти и експерти са готови, ако желаете, да помогнат в такава процедура! Другото, което правим, е заобикаляне на законодателния процес. Първо, по бързата писта през народен представител, а, второ, между първо и второ – изцяло нов Закон. Кому е необходимо? Когато казах искахте прав сте, не знаех каква е Вашата позиция, сега съм удовлетворен от това, че Вие също не подкрепяте принципа и смисъла на този законопроект. Единственото, което трябва да постигнем като консенсус, е да го отхвърлим, за да може час по-скоро да се внесе нов законопроект, който да бъде гледан, и тези неща, които казахте – да бъдат защитени правата на кметовете на общините, правата на собствениците, процедурата да бъде облекчена – защото, ще се върна, казах го и на Комисията: законите са закони, за да уреждат обществени отношения. Тогава, когато е приемано да бъде в такава категория, да има такива изисквания, е имало някакъв смисъл. Тук нашите предшественици не са ги приели ето така, защото са решили, а са се решавали някакви казуси. Сега ние ги отменяме без абсолютно никакъв анализ на тези неща. Може би трябва да се смени категорията или нещо друго, не знам, но в експертна атмосфера, със специалисти да се седне, спокойно да се обмисли, да се внесе и да си върви по нормалния път. А не някак си между първо и второ, в някакви съкратени или несъкратени срокове да се подкрепя нещо, за което и Вие сте се убедили, че не струва. Благодаря Ви.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 какво трябва да уведомяваме местната администрация, ако приемете тези промени, които се предлагат, но със сигурност знам, че такъв тип промяна в законодателството не бива да се прави по начина, по който я правите Вие. Най-малкото, защото това е предложение, което би следвало да дойде от Министерския съвет, от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения и да бъде придружено – ето това трябва да направите може би между първо и второ четене, да внесете един анализ, който да показва вредите и ползите евентуално за обществото от тази промяна, която ще направите, респективно да бъде придружен с необходимата оценка за въздействие. Въздействие върху нас, хората, въздействие върху местната администрация, въздействие върху останалото законодателство и останалите обществени отношения. И наистина да има анализ на заинтересованите страни, защото тези пропуски, за които Вие говорите в Законопроекта, които сега ще закърпите между първо и второ четене по този начин, са всъщност пропуски, които са в резултат на именно този тип законодателство – не придружено от необходимите съпътстващи документи на един толкова важен Законопроект. Иначе, ако говорим дали ние подкрепяме въвеждането на 5G технологията, дали сме „за“ модернизацията на телекомуникациите, разбира се – едва ли има разумен човек, който седи в тази зала, който да не подкрепя развитието на технологиите, но нека това да не става за сметка на други обществени отношения и интереси! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Данчев. Трета реплика – господин Иванов.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 може би трябваше да споменете за становището на КРС, защото то е изключително важно. В това становище, господин Шишков, ако бяхте споменали какво пише, че ще се направи един регистър, в който регистър ще се вижда всяка секунда, ако мога така да се изразя, какво е излъчването на станциите, какво покритие правят и така нататък – може би щеше да отпадне притеснението на колегите, господин Шишков. Защото, господин Шишков, колегите до момента казват единствено и само, че не се внася по този начин законопроект. Знаем, че не е така, знаем, че всеки народен представител има законодателна инициатива. Защо го казват това не зная, но единственото тяхно становище до момента е, че не се внася така законопроект и поради това не трябва да бъде приет Законопроектът. Така че ако бяхте споменали за становището на КРС, може би щяхте да ги убедите и те да подкрепят този законопроект. Това е моята реплика, господин Шишков. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Господин Шишков, имате думата за дуплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, благодаря за репликите. Ще започна по реда на Вашето изказване. Господин Свиленски, аз неслучайно казах, че ние подкрепяме философията на Закона такъв, какъвто е внесен. Всички сме съгласни, смятам, че и Вие сте съгласни, че е необходима промяна в посока намаляване на административната тежест при изграждането на този тип съоръжения. Това мисля, че е безспорно за всички и никой не го отрича, както и колегите в Комисията го споделиха по време на заседанието. По отношение на начина, по който е внесен Законопроектът, мисля, че няма смисъл да го коментираме. То е ясно – спазени са абсолютно всички законови процедури, изискани са становища от не по-малко от седем или осем организации, които всички становища, включително Сдружението на общините, дават положително становище, което е ясен знак, че ние трябва да работим по намирането на правилното решение за решаването на този проблем, Да, това, което е предложено, не е съвършеният текст, който ние очакваме и което очаква обществото, но ние имаме решение, което смятам, че ние също разполагаме с експерти, които биха могли да изпишат ясни и точни текстове, които да гарантират живота и здравето на българските граждани. Господин Данчев, смятам, че като млад човек, Вие действително трябва да подкрепяте инициативите, които подпомагат изграждането и усъвършенстването на новите технологии, затова благодаря за Вашата реплика. Но искам да Ви напомня, че в Законопроекта, в по-голямата част, са записани текстове, касаещи здравето на хората, тоест има превантивни мерки, които трябва да бъдат взети, и последващ контрол, който е записан с ясни текстове, който казва, че трябва да бъдат направени замервания, които замервания трябва да отговарят на изискванията, и така нататък, и така нататък. Те са изписани в Законопроекта. Прочетете го! го! По отношение на здравето смятам, че абсолютно по никакъв начин не бива да спекулираме – напротив, имаме много ясни записани застраховки. По-скоро ние трябва да акцентираме върху промени, които касаят уведомяването и начина и режима за изграждането на тези съоръжения от местната власт, съответно и от собствениците на имота. Пак казвам, ние имаме готови идеи и в рамките на няколко дни бихме могли да ги внесем като предложения между първо и второ гласуване. Господин Иванов, вече казах: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

предложение. Гласували 122 народни представители: за 85, против 33, въздържали се 4. Предложението е прието. Продължаваме с разискванията. Имате думата за изказвания.

един от главните мотиви е намаляване на административната тежест. Само че аз не мога да разбера защо непрекъснато говорим за едни безкрайни срокове, като Законът за устройство на територията точно и ясно регламентира сроковете, а именно, подавайки заявлението за издаване на строително разрешение срокът е 14 дни – чл. 144. Аналогично е и при въвеждане в експлоатация на строежите – подавайки заявлението в двуседмичен срок, обектът трябва да бъде въведен в експлоатация. Това е законодателството, действащо към настоящия момент. От две-три изказвания непрекъснато слушаме и се крием зад намаляване на административната тежест, намаляване на административната бюрокрация, явно не е проблем на закона – това, от една страна. От друга страна, изчетоха се достатъчно на брой становища, в които всички, не знам защо, се

„В тази връзка считаме, че разпоредбите на чл. 151…“ – това, което ни се предлага за 5G мрежите, следва да се прецизира, както казаха колегите от ГЕРБ – да, трябва да се „тъй като не става ясно какво ще подлежи на регистрация пред органите на държавен здравен контрол“. Следващото изречение е много добро и „как ще се удостовери, че при извършване на дейности спазени максималните допустими нива на електромагнитно поле“, тоест Министерството да ни каже, че не може да гарантира, че някой ще измери наистина какво ще се случи в тези станции. Това е Министерството на здравеопазването, отиваме на Регионалното развитие.

„да си намери систематичното си място в Закона за електронно-съобщителните мрежи и физическата инфраструктура“. Това са двете становища. Аз не знам защо непрекъснато се говори, че всички министерства са съгласни с така предоставения законопроект. Реално – какво предвижда Законопроектът? Това, което се предвижда, е да не се издават строителни разрешения за обекти, скривайки го зад преоборудване, мисля, че беше думата, която няма нормативно дефиниране, без да се барат или без да се правят или реконструират действащите приемно-предавателни станции, върху тях да се изгради изцяло нова 5G мрежа, в което няма нищо лошо. Даже може би трябва да го забързаме този процес, но преди всичко издаването на строителни разрешения, особено в етажната собственост е много точно и ясно регламентирано в Закона за етажната собственост как се взима съгласието на живущите, най-грубо казано, за да може да се осъществи даден строеж в съсобственост, защото това е строеж в съсобственост. Най-интересното в Закона за етажната собственост, който е действащ, дори да е застроено, е, че покривите изрично са описани в този закон, тоест за лятна кухня ние трябва да извадим строително разрешение, но за съоръжение, което Министерството на здравеопазването не може да гарантира и Регионалното министерство смята, че не е мястото в ЗУТ-а, ние го пускаме по бърза писта. И всичко това скрито зад намаляване на административната тежест, която се оказва, че е уредена в ЗУТ – 14 дни за издаване на строително разрешение, 14 дни за въвеждане в експлоатация. Отделен е въпросът, ако строителите или хората, изграждащи тази мрежа, не могат в рамките на една-две години да докажат, че те са безопасни или че отговарят на всички изисквания и целият инвестиционен процес върви, това не е проблем на Закона. Така че ние няма да подкрепим Законопроекта, надявам се и Вие да не го подкрепите, дори между първо и второ четене да направите така, че съществено да бъде изменен, за да може да се гарантират правата на живущите и здравето. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Бонев. Реплики?

негативни за този законопроект. Беше казано за едно становище на КРС, а Вие не го споменахте, където се казва, че щяло да има регистър. Само че, уважаеми колеги, няма как аргументите за приемане на един закон да бъдат приемане на някакъв бъдещ закон, който го няма, тоест, ако искахте или ако искаше господин Панчев да направи така закона, че да върви в синхрон със становището на КРС, трябваше в Преходните и заключителни разпоредби да се предложи Закона за електронните съобщения този регистър. За този регистър никъде никой от нас или Вас не е прочел, освен в становището на КРС, че трябва да има такъв регистър, само че го няма. Тоест

прави такъв регистър, беше редно да бъде записано на необходимото място. Затова казвам, че Законът е подготвен некомпетентно и че няма как да се тръгне от тази основа. Наистина правилното решение е отхвърляне сега и следва правене на закон, а може би трябва да се съобразим със становището на Регионалното министерство, което каза къде му е мястото. Аз не съм сигурен, не мога да кажа къде му е мястото. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Бонев! Господин Свиленски, няма как към Вас да направя реплика, обаче

точно между първо и второ гласуване тези пропуски да бъдат изчистени. Това е едно становище на Комисията, което може ние да го имплементираме в законодателството и не виждам някакъв проблем в това. Господин Бонев, мисля, че ние говорим на един език. Никой няма спор в залата, че трябва да развиваме тази технология. От името на нашата група мога да заявя най-категорично, че ние компромис със здравето на гражданите, с това изведнъж да останем извън процеса на вземане на решения, било етажна собственост или други собственици, няма да го допуснем – най-отговорно заявявам от трибуната. Но не мисля, че в момента… Законопроектът, между другото, се опитва да обхване една теза от нещата, но трябва допълнително да се разработи, така че наистина Законопроектът да отговаря на високия стандарт, който ние би трябвало да си поставяме. Мисля, че говорим на един език. Мисля, че достатъчно специалисти има в парламента, които могат да подготвят такива текстове, че наистина, от една страна, да гарантират правото на всеки един собственик да има отношение към това какво се случва над неговия покрив или някаква територия, и, от друга страна, гражданите да са спокойни, че здравето им няма да бъде увредено, Затова смятам, че няма нищо лошо да подкрепим Законопроекта. Не е казано, че Законопроектът ще види, дето се казва, бял свят, защото между първо и второ гласуване ако примерно нашите предложения не бъдат приети, то съответно и Законопроектът няма да стигне до своя край.

Благодаря, господин Председател. Може би трябва да взема лично обяснение, тъй като и двамата колеги се взират в мен през цялото време, когато говорят. Приемам го като комплимент. Всъщност, господин Бонев, ние с Вас говорим едни и същи неща, но ги казваме по различен начин. Всички сме съгласни с това, че очевидно е необходима промяна, но всички сме съгласни, че и не трябва да се фиксираме в чл. 151, което правите Вие в момента. Това, което ми направи впечатление обаче, е, че Вие започнахте да четете становищата на институциите, но ги четете малко като дявола евангелието, защото прочетохте само един фрагмент от това, което е казано от съответните ведомства. Това пише на телефона явно. Но принципната позиция на всички е, че трябва да има промяна. Така че, както каза и колегата Ненков, нека между първо и второ гласуване да седнем, да обмислим заедно с Вас, естествено няма да бъдете изключени от уравнението,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, във връзка с репликата относно становището на КРС. Да, така е, може би ще се направят. Аз мисля, че досега трябваше да са направени, защото в крайна сметка действа единна информационна точка, която не е попълнена по никакъв начин. Ще, ще… Ами бъдеще несвършено е и не се знае дали ще се случи. случи. Господин Ненков, да, надявам се между първо и второ четене да го промените. Все пак мнозинството е Ваше и можете да разчитате на нашата подкрепа толкова, доколкото имаме експертизата да го направим.

Благодаря, господин Председател. гробищната дейност, траурно-обредната, а именно къде е проблемът? Проблемът е в това, че през последните години – откакто аз съм народен представител, винаги е имало опити да се направи специализиран закон, който да регламентира обредно-траурната дейност, за да може наистина да се избегнат злоупотребите, на които сме свидетели през годините назад. Факт е, че има сериозен проблем в тази област, и е факт, че общините се опитват по свой начин да регламентират тази дейност. Безспорно отпорът, който винаги е срещал един такъв законопроект, е довел до това, че на този етап нямаме такъв законопроект, който да е подкрепен от мнозинството. Ние от нашата група ще подкрепим предложението на господин Ангелов и колегите от ВМРО, защото той дава една стабилност. Той не решава като цяло проблема изобщо, но дава една стабилност на наредбите, които общините могат да приемат.

Сега, откакто има опити за създаване на такава наредба, жалбите от гражданите са намалели до под 20. Разбира се, знаем, че един такъв законопроект, който регламентира създаването на наредба, няма да бъде панацеята, но в крайна сметка ще даде стабилност, защото липсата на законово основание за създаване на такива наредби води до това, че Административният съд на няколко пъти вече отменя създадените наредби точно с мотива, че няма специален закон да регламентира

Господин Председател, аз мислех да се изкажа малко по-късно, но съм провокиран от господин Ненков.

2017 г., който регламентира и се опитва да регламентира тази дейност. Сега е ясно – тук прозират задкулисни договорки, за да държим коалицията здраво до края на мандата, вкарваме клин между един бранш и друг бранш. Наясно сте за какво става въпрос, мога да обясня на колегите – каменоделците срещу гробарите, за това става въпрос. В мотивите на оня закон, който Вие тогава сте предложили, всички те са написани в становищата, които бяха дадени и представени в Комисията по регионално развитие и благоустройство, от Сдружението на всички погребални агенции. Пропуснахте да кажете, че има практика на Административния съд, която е съборила всички наредби, почти всички общините са приели за регламентиране на този бизнес. Какво правим сега? Със закончета и изменения в устройство на територията ние искаме да регулираме търговски отношения! Казвате, че при тези, които имали наредби, нещата се били подобрили. Не са се подобрили, господин Ненков. В наредбите има бели цени, под масата има черни цени – това и децата го знаят. И ние няма да оправим с това с това безхаберието в този бизнес и бъркотията, която има, хаосът, който го има, с промяна в Закона. Ами един по-луд кмет може да предложи на общинския съвет на гробището в град Хикс да се погребват хора само от една религия и да го напише в наредбата.

Мирчев. МАНОЛ ГЕНОВ: …уж, вкарвайки ред, ръцете на общините да си правят каквото си искат. Напомням още веднъж, нека да видим практиката на Административния съд по този въпрос. Има десетки наредби, които една по една падат именно за това, че не са съобразени със Закона и нарушават съответни права на хората. И последно – ще Ви дам идея: другия път, когато вносителите правят такива изменения, по-добре да го вкарат през Закона за ядрената енергетика. Някак си ще звучи по-авторитетно, защото единствено на гробищата има зеленина, а пък в ЗУТ-а има термин за „зелени площи“. Тук е общото

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Генов! Ние не подкрепяме Законопроекта, защото аз преди малко казах, той ще реши всичките такива проблеми. Но е факт, че има огромен проблем. Факт е, че много хора злоупотребяват със страданието и емоционалната обвързаност с починалите хора. Това е факт и никой не може да го оспори. А мотивите, за да падат наредбите на тези общини, за които говорите, е точно защото няма законова аргументация, която да направи тези наредби устойчиви. И ние всъщност не искаме, подкрепяйки този законопроект, да вменим или да да наклоним везните в това кой да извършва съответната дейност, а делегираме на общините да го правят. Не може по презумпция, че някой е виновен отпреди да обвиним кметовете или общинските съветници, че могат да злоупотребят. По тази логика всеки държавен, общински и който и да било служител може да злоупотреби. Не може по тази логика ние заради това да не приемем и да нямаме доверие в общините. Нали винаги говорим за някаква децентрализация? Винаги искаме общините, особено пък в нашата комисия, търсим баланса между общия и общинския интерес, така че няма нищо лошо да делегираме на общините да го направят. Ако, разбира се, видим, че впоследствие това не е работещо, нищо не пречи да бъде променено. Проблемът е, че Законът,

Ако на Вас Ви харесва да има това нещо, което се случва в гробищата вече 30 години – фирми мародери, фирми, без да имат никакъв опит, техника, специалисти и така нататък, да се гаврят с паметта на хората и да рекетират опечалените, кажете го. Това не е война между гробари и каменоделци, а това е регулация, която беше направена от Столична община и близо две години бяха решили тези проблеми до голяма степен, но заради съдебно решение отпаднаха тези текстове Така че не предлагаме нещо по-различно, предлагаме това, което е работило и е било работещо. Аз не искам маргинални групи да вилнеят непрекъснато в гробищните паркове, да се представят за строители, да крадат паметни плочи, да чупят паметни плочи, да изнудват хората и те да ги поставят после. Ако Вие искате това нещо, кажете. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Трета реплика – господин Шишков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Генов! Вие току-що обидихте цялата местна власт. От трибуната на Народното събрание Вие казахте, че местната власт не е компетентна да приеме нормативен акт. А всички ние, или поне повечето от нас, сме били в тази местна власт, знаем какъв е редът по Закона за нормативните актове да се приеме какъвто и да е нормативен акт – има обществено обсъждане, необходимо е мнозинство и всичко останало, което се случва и в Народното събрание. Така че нека да не подценяваме общинските съветници, респективно кметовете на общини.

седем за две години. Преди това жалбите са били по 450 на година. Всеки един може да си направи сметката за какво става въпрос. И в заключение ще кажа, че ние вратата за ново законодателство не я затваряме – нека това да стане ясно на всички. Вие също като народни представители имате инициативата да внесете законопроект, който да урежда тези отношения, и ние сме готови да го разгледаме. Дотогава трябва да има законов регламент на местните власти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Шишков. Имате право на дуплика, господин Генов.

Господин Ангелов, не знам дали вдигам някого от отвъдното, но хайде да не правим бизнес през политиката. Политически може да се говори, но когато с лобистки поправки се обслужват бизнес интереси, това лъсва и е крайно неприятно. А по отношение компетентността на общините, съдът го е написал. Господин Шишков, Вие казахте, че общините съм ги подценявал и съм ги обидил. Ако съм обидил някой, се извинявам. Изключвам тези, на които са им върнали наредбите от съда, но това е констатацията на съда, че няма експертиза и няма закон! Вие бяхте свидетел на думите на уважаваната от мен Петя Аврамова, която каза, че в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Защо бързаме сега? Значи бързаме да угодим на някой по някакви причини, като предната поправка с антените. Ама досущ антените върху гробищните паркове – просто си приличат лика-прилика. Така че ние няма да подкрепим точно тази поправка. Очакваме новия Закон, ще се включим в него, ако разполагаме с такава експертиза, защото материята е доста сложна, но дано да се случи в този мандат. Аз не разбирам бързането. Може би Вие имате наблюдение в Столична община, може би сте прави. Аз нямам наблюдение там, но имам наблюдение какво се случва на територията на много общини. Дават се механизми в ръцете на местната власт да взема решения, които ще ограничават търговски отношения. Разберете го това! Били свидетели, разходете се, питайте. се, питайте. Тогава да направим един закон само за София, а пък другите да ги оставим в дрейф. Оттук не трябва да се регулират отношенията в цялата страна, заради наблюденията, които имаме в София. Господин Ангелов, моите уважения към Вас като вносител, понеже видях, че Вие сте се подписал най-отпред, но не мога да разбера бързането. Станете, обяснете го! Госпожа Аврамова декларира, че в скоро време този закон ще влезе, ще бъде поставен на обществено обсъждане, ще мине по целия ред, който е необходим. Това е искането и на различните сдружения, които представят фирмите, които се занимават с такъв вид дейности. Аз не казвам нищо ново. Може би Вие не сте го чували, но те са категорично против за регулиране по този начин на взаимоотношенията. Първо,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

Аз лично, както и колегите, които са се подписали, сме правили многократно срещи с общински съветници, с хора, които са запознати с тези проблеми, хора, които са ни запознали и с това защо са отпаднали текстовете в техните наредби, за да регулират дейностите там. нещо, което е било прието и е работело. Ние не искаме нещо ново, а искаме да има законов текст за нещо, което е работело. Не караме насила общините да си променят практиките. Зависи от тях какво решение ще вземе всяка една община. Това е истината. Защо се бързало? Не се бърза! Има общински съвети с направени наредби, има текстове, които касаят тези неща, някъде са обжалвани и са отпаднали, на други места не са обжалвали, така че практиката я има. лично смятам, че това не може повече да продължава! Закон – да, има подготвен, всички знаем, но кога ще влезе в залата, кога ще мине на първо четене, кога ще мине на второ четене?

При положение че е имало добра практика, не виждам какъв е проблемът да се подкрепи нещо, което е работело,

никакъв сертификат за работа, че е каменоделец, че е завършил някакво училище, че има висше образование и може да изработва паметници, преди преди това откраднати от гробищата, защото те стоят там, крадат, трошат, изнасят, преработват, и това Законът им го позволява. Ако това искате да продължи, кажете. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Ангелов. Реплика – господин Генов.

Ангелов, не, не искаме това да се случва, както в тези 30 години, затова искаме закон. Тогава, след като сте така разтревожени, дайте да вземем мерки да се засили по някакъв начин охраната на тези гробища, да не се допуска този вандализъм, да не се допускат фирми-фантоми, които да лъжат гражданите и всички други недъзи, които изброихте, а Вие се съсредоточавате върху

починалите хора, но искаме това да стане със закон, а не да става ей сега, както се казва: наведнъж, на ура! Пак не успяхте да обясните бързането. Настоявате за ред. Ето, аз насочвам Вашето внимание към други посоки – видеонаблюдение в гробищата, увеличаване на охраната, да задължим общините в тези наредби да си увеличат охраната, да не се допускат кражби, да не се допуска вандализъм, да не се допуска кражба на паметници, чупене на такива, а ние отиваме тук не знам в каква посока и по каква идея.

Видно е, че БСП са против нередностите. Всъщност те са против две неща – едното е, че има нередности в гробищата, и, второ, да се прави каквото и да е, за да бъдат преодолени тези нередности. В случая това, което може би трябва да обясните допълнително и да добавите към изказването си, е, се ползва възможно най-легитимният, законов начин за уреждане на отношенията, чрез законова делегация. Ние делегираме на общините права те да се самоуправляват – нещо, което мисля, че всички желаем. Всичко на тема видеонаблюдение, охрана и прочее е нещо, което е оперативна дейност на общините, не е на Народното събрание, и тук да се правят изказвания в тази посока е повече от нелепо.

поредицата от случаи на отпаднали общински наредби именно поради липсата на законов текст, който да ги оправомощава. Бих искал също така да споделите защо именно в Закона за устройство на територията – в него говорим за зелени системи. Тези, които не са си прочели Закона за устройство на територията, явно не знаят, че част от зелените системи са гробищните паркове. Именно тук му е мястото на този текст.

Господин Веселинов, много сте прав за нещата, които казахте от трибуната. Наистина проблемът е, че няма законово основание, на което общините да регулират тези дейности. По тази причина е предложен и този текст, този законопроект, за да може наистина общините на база на закон да урегулират тези дейности. Никой не иска нещо незаконно, нещо лошо!

има документ, че е фирма, която извършва търговска дейност в гробищния парк и предлага услуги на гражданите? На какво основание ще ги изгоните от гробищния парк? Идеята е такава – тези фирми, които наистина искат да работят, да отговарят на определени изисквания и по никакъв начин да не се получава това, което е в момента – поругаването паметта на починалите и рекета върху опечалените! Това е! Другото, което ще Ви отговоря: да, чувал съм за Цветан Антов. Мисля, че беше капитан на националния отбор по баскетбол. Благодаря. За изказване – господин Шопов. Давам Ви думата със свито сърце. (Оживление.) Приготвил съм си Правилника, господин Шопов. Моля Ви ШОПОВ (Нечленуващ в ПГ): Този път, господин Председателю, няма да бъда дори на ръба! Искам да обясня на всички Вас и особено на господин Генов за какво се отнася. Той зададе доста въпроси. Чудеше се през цялото време: защо тук, защо сега, защо по този начин? Господин Генов и уважаеми колеги, ще Ви разправя някои неща от кухнята. Поставят се едни теми, едни въпроси, които понякога нищо не значат, които понякога значат, които са важни, но те се поставят не за друго, а за да се вдигнат във въздуха и пет-шест души от една партия в продължение на една седмица или десет дни са непрекъснато на телевизионен екран.

уважаеми господин Председател, правя политически квалификации, изказвам мнение. Колеги са много по-нецензурни. Аз не съм този път дори и на ръба! Искам да обясня и на управляващите от ГЕРБ

Аз самият в кръг от хора, от приятели, за всички тях съм нещо като завеждащ попове, венчавки, погребения и знам проблемите, които хората имат в тази връзка, но по този начин, по който е поставен въпросът, той има едно много тясно, чисто пропагандно значение. И по този въпрос се извъртяха пак по същия начин по телевизиите, показаха се, изказаха мнение, агитираха, разправяха. Имаше един въпрос, правя аналогия, господин Председател, в политиката при изказванията много често се използва аналогия, алегория, алюзии. Бяха направени промени по Закона за пчеларството. Пчеларите дойдоха от организациите, не ги желаеха, чудеха се защо. Ние имаме, казват, един проблем относно пръсканията, той е регламентиран в Закона, но те бяха молени, замолвани: абе, нека влезе, нека се гледа този Закон, може и нищо да не се приеме, и нищо да не излезе! Въпросът беше Законът да се върти, да се покаже активност, да се покаже имидж! И сега не е по-различна картината от всеки предишен подобен случай. И всички ние тук в момента сме ангажирани в края на работното време! Аз не говоря по същество добро или лошо е предложението. Целта обаче е тази! Говоря Ви от кухнята! И затова в „Обединени патриоти“, когато предлагахме законопроекти, да ги подпишем заедно, да излезем заедно с тях – не! Тук имаше един партиен егоизъм и пак казвам Ви: завъртането е от пет-шест-седем души на телевизионен екран всяка вечер! Набиват, говорят, разправят,

Няма време, дълго ще обясняваме. Господин Шопов, да знаете, че аз познавам Цветан Антов от Плевен, капитана на националния отбор. Нарочно казах едно име. Става въпрос за Антов, общински съветник в Столичната община, да внесем уточнение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Продължаваме с изказванията. По начина на водене, господин Ангелов. съвсем кратък. Господин Председател, по начина на водене. Когато се изказват колеги от тази трибуна по определени законопроекти, както включително и по Закона за

Благодаря. Има ли други изказвания? Господин Мирчев, имате думата за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз мисля да върна темата по предложението на господин Панчев, тъй като някои от преждеговорившите говориха за лобизъм, а други говориха за философията на Закона. Ще се опитам някак си да ги обединя, за да стигнем и до същността на предложението на господин Панчев. От всички, които се изказаха, стана ясно, че вече няма да има начин да се контролира дали е вредно, или не е вредно излъчването на тази мрежа. Да не говорим, че в обществото още няма силно изградено мнение дали оказват някакво лошо влияние върху хората или не мрежите от ново поколение. Вместо да търсим път да разрешим този въпрос и да разберем дали са полезни или не, вредни ли са или не, да преодолеем страховете на хората, ако са изкуствено създадени, ние не правим това. Ние отнемаме правото на свободен избор на българските граждани дали да имат тази антена от ново поколение на своя блок, като даваме възможност на инвеститорите да прикрият подмяната на старото оборудване с ново и да кажат, че това просто е ново оборудване, това не е нова технология, това не е ново поколение на технологията и така

когато колегата се движи из коридорите, всички знаем, че той не се движи, без да е получил известен стимул. Знаем как той се използва от различни партии и различни икономически групировки, които не са част от групата, от която е влязъл в този парламент, затова в момента е независим,

и просто да излъжат българските граждани, че това не е лобистки закон и че не нарушава техните интереси. В заключение ще кажа, че упорството Ви говори само за едно нещо. Вие, както най-вероятно и вносителят – не мога да съм сто процента сигурен, но сте поели едни ангажименти, които самата процедура на тези ангажименти е прибиране и напълно отхвърлят процедурата „връщане“. Явно не искате да върнете това, което сте взели, за да поемете съответните ангажименти. Благодаря. ако ме разбирате какво искам да Ви кажа. Господин Панчев, имате думата за лично обяснение.

Уважаеми господин Мирчев, на основание чл. 147 от Правилника аз казвам, че нямам конфликт на интереси, не съм влизал в преговори с никой, не съм получавал никакви стимули. Това, което съм направил и предлагам като Проектозакон, е на база на това, което зная като информация за дейността и работата на мобилните оператори. Гарантирам Ви, че не познавам нито един от мобилните оператори, нямам връзки и контакти с тях, но Ви казвам категорично и коректно: недопустимо е в съвременна България, която е част от Европейския съюз толкова години, да коментираме такива неща. Не може нещо, което може да бъде свършено наистина за 14 дни, да се протака от шест до двадесет и четири месеца и ние, макар че сме държава с една от най-добре развитите мобилни мрежи и 4G в Европа, да имаме такива отношения и с мобилните оператори, и с перспективата за 5G. 5G перспективата, уважаеми колеги, е нещо, без което бъдещето не може. Ако ние изостанем, а ние сега сме последните в Европа по приемане и изграждане на 5G,

и работата, която и без нас ще бъде направена, но ние затова сме избрани от народа, за да подкрепяме добрите практики и развитието на нещо, без което не може България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Панчев. Продължаваме с изказванията. Не виждам желаещи за изказване. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване последователно, разделно, двата Законопроекта по реда на тяхното представяне.

Панчев. Гласували 131 народни представители: за 87, против 36, въздържали се 8. Предложението е прието.

Ще Ви представя съобщението за парламентарния контрол на 28 февруари 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Гечев; и Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Крум Зарков Стоян Мирчев и на едно питане от народния представител Павел Шопов; 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на седем въпроса от народните представители Дора Янкова; Евдокия Асенова; Смиляна Нитова – два въпроса; Николай Бошкилов; Манол Генов, Георги Свиленски и Димитър Данчев; и Кольо Милев; Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на осем въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Николай Иванов; Даниела Димитрова; Кольо Милев; Николай Тишев; Манол Генов; Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Адлен Шевкед, Ерол Мехмед, Севим Али и Джейхан Ибрямов; и Джевдет Чакъров; Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на едно питане от народния представител Дора Янкова; 6. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на два въпроса от народните представители Виолета Желева и Надя Клисурска-Жекова; Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народните представители Георги Гьоков и Александър Симов; 8. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Евдокия Асенова. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Елена Пешева – два въпроса; министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Валентина Найденова; и на едно питане от народните представители Елена Пешева и Кръстина Таскова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Динев; и Михаил Христов. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - едно питане от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; - един въпрос от народния представител Светла Бъчварова към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.